Prelazimo na odlučivanje. Prvo molim Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva i pozivam poštovanu predsjednicu Mandatno-imunitetnog povjerenstva kolegicu Gordanu Sobol da podnese izvješće. Hvala gospodine predsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 50. sjednici održanoj 16. travnja 2015. godine zahtjev Općinskog državnog odvjetništva u Zadru od 26. ožujka 2015. upućen predsjedniku Hrvatskog sabora za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv Ante Jerolimova zastupnika u Hrvatskom saboru zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo krivotvorenja isprave iz članka 278. stavka 3. u vezi stavka 1. Kaznenog zakona. Ante Jerolimov zastupničku dužnost zamjenika zastupnika u VII. sazivu Hrvatskog sabora započeo je obnašati 24. rujna 2013. godine te na temelju članka 76. Ustava RH i članka 23. Poslovnika Hrvatskog sabora ima imunitet do prestanka zastupničkog mandata te se bez odluke Hrvatskog sabora ne može pokrenuti niti voditi kazneni postupak. Mandatno-imunitetno povjerenstvo na osnovu članka 116. Poslovnika Hrvatskog sabora jednoglasno predlaže Hrvatskom saboru da donese sljedeću odluku: "Daje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika Ante Jerolimova po zahtjevu Općinskog državnog odvjetništva u Zadru od 26. ožujka 2015. godine zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo krivotvorenja isprave iz članka 278. stavka 3. u svezi stavka 1. Kaznenog zakona." Mandatno-imunitetno povjerenstvo drži se svog zauzetog načelnog stava da u slučajevima kada zahtjev za pokretanje i vođenje kaznenog postupka podnese Državno odvjetništvo odnosno sud odobrenje treba dati kako bi isti mogli nesmetano i neovisno obavljati svoju dužnost koja im je temeljem Ustava RH dana u nadležnost. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Nema zainteresiranih. Zaključujem raspravu. Molim glasovanje. Glasovanje je završeno. Molim rezultat. Utvrđujem da je većinom glasova, 106 glasova za, 2 suzdržana glasa i ništa protiv donesena predložena odluka prema prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva.

upućen predsjedniku Hrvatskoga sabora za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv Ivana Klarina zbog kaznenog djela klevete iz članka 149. stavka 2. Kaznenog zakona. Ivan Klarin zastupnik je 7. saziva Hrvatskoga sabora, na osnovu članka 76. Ustava i članka 23. Poslovnika Hrvatskoga sabora ima imunitet do prestanka zastupničkog mandata te se bez odluke Hrvatskoga sabora protiv istog ne može pokrenuti niti voditi kazneni postupak. Mandatno-imunitetno povjerenstvo na osnovi članka 116. Poslovnika predlaže Hrvatskom saboru da donese odluku, za vrijeme trajanja zastupničkog mandata se uskraćuje odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika Ivana Klarina po privatnoj tužbi Ante Kulušića iz Grebaštice zbog kaznenog djela klevete iz članka 149. stavka 2. Kaznenog zakona odluke u slučajevima privatnih tužitelja kao i slučajevima kada oštećenik kao supsidijarni tužitelj stupa na mjesto državnog odvjetnika, jer je državni odvjetnik ustanovio da nema osnova za pokretanje ili vođenje kaznenog postupka Povjerenstvo će Hrvatskom saboru predložiti uskraćivanje odobrenja. Kazneni postupak može se pokrenuti i nakon isteka mandata s obzirom da zastara ne teče dok postoje opravdani razlozi zbog kojih se postupak ne može provesti. Zahvaljujem. **Leko, Josip (SDP)** Nema zainteresiranih. Zaključujem raspravu. Molim dajem na glasovanje prijedlog odluke. Glasovanje je završeno. Molim rezultat. Utvrđujem da je većinom glasova, 110 glasova za i 1 suzdržanim glasom, ništa protiv glasova donesena predložena odluka u tekstu kako je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo.